Уважаеми колеги, продължаваме с работата за днес.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! През последните дни бяхме свидетели на недопустимо,

Продължавайки с безумието си, той си позволи да обезличи и ролята на българския народ и българската държава за спасяването на наши съграждани – на българските евреи по време но войната. Уважаеми дами и господа, част от Вас, и от Вас, и от Вас, и от Вас, са сред тези 80% от българските граждани, оприличени за дебили. По-лошото е да приемем, че ние не сме от тях, ние сме някаква друга, по-велика каста, богоизбрани. Вашите родители, Вашите деца, Вашите роднини, Вашите избиратели са част от тези 80% от българския народ, оприличени за дебили.

към българските граждани, към Вашите роднини, към Вашите избиратели? Ние от Политическа партия „Воля“ няма да си мълчим. Ние няма да допуснем нито един политик, от която и да е политическа сила, да си позволява да прави такива обръщения към българския народ, да си позволява да пренаписва историята и да я обезличава в ущърб на българския народ и на българската държава. Ще се противопоставяме на всяко такова родоотстъпничество в действие и ще се борим за това българският народ да продължава да бъде един горд борбен народ, независимо от постоянната му прокоба, от постоянното му наказание да бъде управляван по този некачествен начин. Ще се молим и на господ рано или късно ситуацията в България да се промени и тези два милиона българи, за които постоянно се говори, които са под прага на бедността, са доведени до този под праг на бедността точно от такива политици, които ги считат за скот, за роб, за второ качество, за дебил. Призовавам всички Вас да се замислите, че не става дума само за Вас, а става дума и за Вашите деца, роднини, близки, за Вашите гласоподаватели в края на краищата! Да се противопоставим на всеки един такъв опит

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Понеже колегата Пламен Манушев не успя да гласува, даже в момента има проблем с пулта, правя процедура за прегласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гаджев.

предложение на народния представител Николай Александров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 3, буква „б“ и предложението по т. 4. Предложението по т. 3, буква „а“ е оттеглено. Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев. Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 3, буква „б“ и предложението по т. 4 в частта за „самоосигуряващите се лица“. Предложението по т. 4 в останалата част, по т. 3, и т. 5 е оттеглено. Предложение на народните представители Адлен Шевкет и Сергей Кичиков. Комисията подкрепя предложението по т. 3, и по т. 4 и не подкрепя предложението по т. 1. Предложението по т. 3, буква „а“ е оттеглено. Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова,

В § 45 да се направят следните изменения: точки 1 и 3 да отпаднат. В т. 4, буква „б“ думите „самоосигуряващи се лица“ да отпаднат.

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45 и предлага следната редакция: „§ 45. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 50: а) алинея 5 се изменя така: „(5) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.“;

Възможност за деклариране на необлагаеми доходи „Чл. 50а. Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.“ 3. чл. 53 ал. 6 се изменя така: (6) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. 4. В чл. 56: а)

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване и неподкрепеното предложение за т. 5 на народните представители Дора Христова и група народни представители. Гласували

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Търновалийски, което Комисията не подкрепя. Гласували

Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47 и предлага следната редакция: „§ 47. Предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.“

предложение на народния представител Николай Александров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев. Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде нов § 48: „§ 48. Данъчно задължените лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ползват отстъпката по чл. 53,

По § 49 има предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев: Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева: „Параграф 49 да се измени „Параграф 49 да се измени така: § 49. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 31 март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 Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15 март 2018 г.“

предложение на народните представители Менда Стоянова и Евгения Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, като т. 4 се изменя така: „4. В чл. 61ч: ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с

алинея 2 се изменя така: „(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: НВДТПП=(ПДТПП х ОМ):БМ НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година, ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението, БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници,

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване § 50, който Комисията подкрепя.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, като в т. 2, буква „б” накрая се добавя „и одиторският доклад”.

Няма. Подлагам на гласуване така прочетения параграф, който е подкрепен от Комисията.

По § 52 има предложение на народния представител Николай Александров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Георги Търновалийски и Румен Гечев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Дора Христова, Албена Найденова, Полина Цанкова, Боряна Георгиева.

Много Ви благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Първо, може би да се обърна към всички и да благодаря за конструктивния диалог днес. днес. Макар и по-тежко, вече отиваме към края, на финала на Закона за данък добавена стойност, който представлява част от законодателните пакети и мерки, които се приемат преди бюджета. Може би е едно от важните гласувания, тъй като ние имаме решение на групата, което изповядва предишно наше решение, а именно отхвърляне на текстовете, които са ни предложени в Закона за ограничаването на мерките и плащанията в брой. Така че ще помоля абсолютно всички в тази зала да подкрепите това предложение, което е направено от мен, от колегите, както виждам и от други колеги от други парламентарни групи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Александров.

Уважаеми колеги, изказването на господин Александров ме провокира и аз да взема думата, макар и за кратко, и да Ви призова точно за обратното: да отхвърлите предложението на Комисията, която предлага параграфът, внесен от вносителя, да бъде отхвърлен. Това е текстът за намаляване на лимита за плащания в брой от 10 на 5 хил. лв. Миналия път имахме много сериозен дебат. Вие не пожелахте да подкрепите това предложение. Аз Ви моля да го направите сега! Защото това е поредната мярка за борба със сивата икономика, защото ние като парламент искаме икономиката и приходите от нея да стават все повече и повече. Не случайно самите Вие между първо и второ четене на докладите за държавния бюджет, и бюджета на ДОО-то, и на Здравната каса сте предложили увеличение на приходите, но тези приходи без изсветляване на икономиката няма как да се случат. Така че Ви моля, призовавам да подкрепим това, което е направил като предложение вносителят, а именно – от 10 на 5 хиляди, ограничаване на плащанията, което означава, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! И на миналия дебат обещах да Ви дам по-конкретни данни във връзка с намаляването на плащанията в брой за сделки с отпадъци, тъй като там съм наблюдавал този процес, информацията, която поисках и получих, е следната. Сделките до 2012 г. с физически лица са били на стойност 230 млн. лв., от които държавата е получила данък – 23 млн. лв. След ограничаването на плащанията в брой, през 2014 г. сделките са в обем на 130 милиона и държавата е получила данък в обем на 13 милиона. Така че аз разбирам доброто Ви намерение, но всъщност резултатите от прилагането на тази мярка говорят точно обратното – почти два пъти намаляване на данъка, който държавата получава, така че не винаги добрите намерения водят до резултата, който всички ние навярно искаме да получим. Благодаря Ви.

Много благодаря за това, че си изпълнихте обещанието, и за това, че имате толкова дълбоко наблюдение в този бизнес. Аз имам наблюдение в много повече бизнеси от този и трябва да кажа, че Вашият пример беше възможно най-неудачният. Това е бизнесът, който най-много е бил в сивата икономика и продължава да бъде, така че абсолютно неудачен пример дадохте. Аз пък ще Ви дам друг пример, който се случи съвсем наскоро след акция на Националната агенция за приходите за проверка на

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Предложението за намаляване на разплащанията в брой – от 10 хиляди на 5 хиляди, е пример за несправянето на изпълнителната власт със сивия сектор и това е предложението, което хрумва като алиби за това, че няма никакви други мерки. Репресията на държавата беше цитирана преди малко като проверки, но дали това е достатъчно, и дали не трябват стимули? Още повече че българските граждани усещат тази репресия на държавата ежедневно през всички органи, подопечни на Партия ГЕРБ основен стълб в изпълнителната власт. И понеже манифестирате, че по никакъв начин няма да повишите данъците на българските граждани, с това предложение отново доказвате, че всъщност данъците Вие ги увеличавате по косвен път. Всички разплащания над 5 хиляди, минавайки през банковата система, ще бъдат с такси. Така ли е? Или ще задължите и банковата система да обслужва без да начислява никакви разходи на тези, които правят разплащания? Не виждам поне в предложението между 5 и 10 хил. лв. Тоест Вие обслужвате банките и под някаква форма стимулирате печалбата на банковата система. Няма икономика, няма принадена стойност. Не виждаме в бюджета нищо повече от променени числа от бюджета за 2017 г. Къде е държавата като участник в секторите, в икономиката? приходите от държавния бюджет за инвестиция на държавата. Само по този начин ще можете да запълните бюджета и да може да преразпределяте повече, което да се отрази на живота на хората. С увеличаване на печалбата на банковата система, респективно да очаквате и повече приходи в държавния бюджет, няма да стане. Какви са Ви разчетите? Колко ще се повиши приходът в държавния бюджет от това, че над 5 хил. лв. – разплащанията по банков път – ще бъдат с такси? Защото това бърка в джоба на всеки български гражданин. Във Вашия сигурно няма да бръкне, защото Вие сте си купила всичко. Но младите хора тепърва започват да градят семейство, да купуват имущество. Благодаря Ви. (Шум и реплики.) Разсмях Ви, нали? А трябва да се замислите. Аз призовавам всички народни представители да отхвърлят това предложение на ГЕРБ.

(ГЕРБ): Госпожо Председател, изключително съм недоволна от Вашето ръководене на този дебат! Господин Янков в дупликата си, първо, се отклони от темата – не бива да забравяме, че ние сме на второ четене не на бюджета, господин Янков! Когато дойде бюджетът, тогава ще имате възможност да говорите тези неща. (Реплики отляво.) И, второ, госпожо Председател, оставихте господин Янков да говори неверни неща от тази трибуна! Че правителството в нарушение на Закона ще преразпределя излишъците в бюджета. Това не е истина, господин Янков! Ама, не беше лошо тук някой финансист да стане, защото аз мога да Ви го простя, че не разбирате нито от публични финанси,

всичко, което е над планираните разходи по Закона за държавния бюджет за 2017 г., може да бъде разпределяно единствено и само, ако Народното събрание взема отношение по това, както и всеки лев, който е в преизпълнение на планираните приходи по бюджета, може да бъде разпределян единствено и само с решение на Народното събрание. А това, което господин Янков изрича, че правителството преразпределя, госпожо Председател, не е вярно! Защото правителството може да прави само компенсирани промени в разходите между различните първостепенни и второстепенни разпоредители. (Силен шум и реплики

Вие трябва да прекъсвате и да не давате възможност от тази трибуна да се правят манипулации и да се квалифицират народни представители, защото Вие манипулирате, госпожо Стоянова, а не ние!

Спокойно, уважаеми колеги! Не се палете толкова! Този дебат е остър. Много пъти е имало сблъсък в залата, защото от резултата от резултата на това гласуване зависят интереси – интересите на банките. И тези интереси на банките, които са свещената крава в българската икономика, и в случая трябва да бъдат защитени. И този сблъсък, и този дебат се водят много години назад. Аз не знам кой по издание е той. За кой път? Само преди два месеца го водихме и видяхте резултата. Той беше недвусмислен, но междувременно банките са поработили, за да бъде вкаран отново в зала въпросът, който ще им донесе много – десетки и стотици милиони. Не че печалбите им са малки, явно не им стигат милиард и 200, и 300 милиона печалби, колкото са за миналата година. Те искат повече. Ако може още повече. Ако може всичко! Така отново стигаме до този дебат. Нека бъдем спокойни, нека да сме наясно кои са движещите сили в тези процеси. Този дебат се води и провокира винаги с хубавата постановка постановка и вярната фраза: „Да си изсветлим икономиката“. Да, чудесно, да си изсветлим икономиката, но най-малко ефективният начин за изсветляването на икономиката е този. Има безброй други начини за изсветляване на икономиката. Нека тях да прилагаме, нека те да бъдат истинското и сериозно средство в тази наша борба. Аз и друг път съм казвал: този дебат се вкарва и се води почти винаги в полза на банките, като свалянето на лимита, на границата от безлимитни плащания, мина се първо до един резултат,

а в крайна сметка целта е, ако може през банките и семки да си купуваме! Реплики към изказването на господин Шопов? Не виждам. Други изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване.

Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и § 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква „а“, който влиза в сила от 20 май 2019 г.“. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 53, който става § 52, със съответната редакция.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Благодаря още веднъж, че се съгласихте да включим точката в дневния ред, за да покажем нашето желание за решение на наболелите проблеми на работниците, които не получават своите заплати. Със Законопроекта си целим три съществени изменения. От една страна, с предложенията се цели прекратяването на порочната от години практика фирми със задължения, между другото, предимно тези задължения са към НАП и към именно работници, да се прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземанията си. По този начин бившите собственици се освобождават от пасивите на фирмите и оставят всичките й задължения на новия собственик, като в същото време регистрират често друго дружество със същите машини, със същите условия и започват наново своята дейност, все едно нищо не е било. Предложените от нас промени са съобразени с практиката и целят да пресекат най-често регистрираните случаи на злоупотреба. Тези случаи бяха регистрирани и от специално, нарочно създадената Временна анкетна комисия. Промените – като ефект те са свързани и с намаляването на допълнителните разходи по време и финансови средства на НАП и на съдебната система. Предлагаме да се създаде нова ал. 2 към чл. 129 от Търговския закон, с което да се ограничи прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица при образувано ревизионно производство по реда на чл. 112 от ДОПК до приключването му, тоест по време на ревизия да не може да се прехвърля собствеността. Практиката показва и много случаи, при които след връчването на заповедта за възлагане на ревизия, проверяваното дружество сменя собствеността си. Актът за установяване на нарушение се връчва на новия управител, който го обжалва, и за да спечели време и след като минат две години от прехвърлянето, обявява несъстоятелност. По този начин новият собственик – управител, поема изцяло отговорността за несъстоятелност на дружеството, но не може да му се търси отговорност, тъй като деянията са извършени от предишния собственик. Добавяме и изискването при прехвърляне на дружествени дялове да се представя удостоверение от Националната агенция за приходите за липсата на обстоятелства по чл. 112 от ДОПК – осъществяването на ревизия и липса на задължения от публично-правен характер.

В удостоверението трябва да се отбележи и отговорността за чужди задължения, задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени и отсрочени задължения, с изключение на обезпечените вземания. В случай че дружеството има задължение, прехвърлянето на дружествените дялове на трети лица според нашето предложение излиза от компетенциите на нотариуса и преминава в компетенциите на Окръжния съд. Това е регламентирано с нова ал. 4 към чл. 129 от Търговския закон. Целим съдът да е този, който да прецени, давайки ход на процедура по стабилизация на дружеството, дали дружеството има активи, икономически потенциал, поради което трябва да бъде стабилизирано, или дружеството е свръхзадлъжняло, няма активи, новият собственик не предлага конкретни решения и обезпечение на кредиторите и дружеството следва да бъде обявено в несъстоятелност, като досегашните съдружници и управители ще трябва да понесат и съответните санкции, предвидени в Закона за лица, които вследствие на управлението си са довели дружеството до такова състояние. Такъв е и основният мотив на новата ал. 5, която предлагаме да се създаде към чл. 129. Втората основна насока на нашия Законопроект цели по-добра защита на работниците и служителите, които не са получили дължимото си възнаграждение. С предлаганите промени в чл. 625 искаме да дадем възможност на една трета от наетите лица от длъжника по трудови правоотношения да подадат до съда искане за откриване на процедура по несъстоятелност, в случай че повече от два месеца не са изплащани отработените им заплати. Това е необходимо, за да могат работниците или служителите да разполагат с инициатива, с това средство за защита, което им позволява да отключат процедурата по тяхното обезпечение съгласно специалния ред, предвиден в специален закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите в случай на несъстоятелност. В момента, въпреки че законът задължава, някои работодатели не извършват съответните постъпки, за да отворят такава процедура, което създава изключително много проблеми, и често оставя работниците без възможност да се възползват от иначе гарантирания им ред. Наясно сме, че в момента в Комисията по труда, социалната и демографската политика на парламента се води усилена дискусия и размисъл именно по този въпрос. Знаем, че там се разглеждат и други текстове, които, макар различни, отговарят на същата философия и дух като нашето предложение. Между другото, и във Временната комисия имахме сериозни дебати по тази тема и всички сме наясно, че нещо трябва да се направи. Нашето предложение е една трета от работниците да са тези, които да могат да поискат от съда да започне процедура. Накрая, но не на последно място. Тъй като по много причини специалният ред за обезщетение и за заплащане на работниците на отработените им заплати не проработва, ние трябва да предвидим и мястото на служители и работници с неизплатени задължения в открилата се вече процедура по несъстоятелност. Предлагаме промяна в чл. 722 на Търговския закон, в която редът за извършване на разпределение на осребреното имущество да се промени, като вземанията, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на това производство, да отидат на първо място, тоест да бъдат привилегировани спрямо другите. Причината е много проста и общоизвестна – прекалено често, почти винаги при разпределянето на първите кредитори не остава имущество за удовлетворяване на претенцията от четвъртия ред, където в момента се намират работниците и служителите, на които се дължат заплати. Според нас това не е редно. Търговският закон е търпял вече промени в тази насока. Работниците и служителите са се придвижили места напред, но, за съжаление, и това не е достатъчно. Те трябва да заемат първо място в този списък, което не би довело до големи проблеми, съответно нашите анализи и оценката на въздействието, която сме предложили към нашия Законопроект.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Искам да изкажа благодарност, че преди малко успяхте да удържите на приятелския и на неприятелския огън, огън, който беше срещу Вас, и преодоляхте проблема. Председателят на парламента трябва да бъде и арбитър. Използвам процедурата, уважаема госпожо Председател, за да се обърна към колегите народни представители по повод професионален празник. Уважаеми колеги, с Решение на Висшия адвокатски съвет от 26 януари 2005 г. 22 ноември е обявен за професионален празник на адвокатите. Използвам случая да поздравя всички адвокати в България и всички колеги адвокати в залата, независимо от техните политически пристрастия, както и всички останали депутати в залата, които се ползват от услугите на адвокатите под формата на консултации или проекти в своята законотворческа дейност. Дали адвокатската професия е призвание, или не, няма еднозначен отговор. Ясно е обаче едно: да си добър адвокат ти трябва кураж, знания и желание да работиш в полза на хората и на обществото. Честит празник, колеги! (Частични ръкопляскания.) изказвания. Заповядайте, господин Митев.

за неговото внасяне, се споделят, мисля, от всички народни представители. Проблемът обаче е в конкретните текстове и решения, които ни се предлагат с този Законопроект. За съжаление, той не е обсъждан в Правната комисия на първо четене. Така или иначе обаче няма пречка дебатът да се развие в пленарната зала.

тясносъсловна, както има и становище от различни работодателски организации. Считам, че това становище в максимална степен е експертно. В становището В становището се казва следното: „Предложените със Законопроекта изменения и допълнения на Търговския закон до голяма степен възпроизвеждат предложението на омбудсмана на Република България от месец април 2017 г. за изменение на Кодекса на труда и по-конкретно § 3 от Преходни и Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.“ По това предложение Върховният касационен съд е изразил становище, като по отношение на Законопроекта, внесен от госпожа Корнелия Нинова и група народни представители, Върховният

В този случай юридическото лице има качество на ревизирано лице, а не персоналният му състав – съдружниците, тоест тук трябва да правим разлика между съдружници и юридическо лице. Договорът за прехвърляне на дружествени дялове е особен вид продажба и страни по него са или съдружници, или съдружникът са или съдружници, или съдружникът е трето лице. Касае се за обикновен писмен договор и за да породи той правно действие, тази прехвърлителна сделка следва да бъде релевирана пред общото събрание на дружеството. Ако не бъде внесена, тя не поражда каквито и да било последици, тоест ако изискването по новата ал. 2 бъде отнесено към този момент, то е безпредметно. Ако бъде внесена за разглеждане от общото събрание, сделката може да бъде приета или одобрена, или да не бъде приета. Решението на общото събрание подлежи на оспорване по съдебен ред – чл. 74 от Търговския закон. За задължение на дружеството съдружниците отговарят само до размера на дружествения си дял, който може да е и с номинал един лев, а имущественото му изражение да е с отрицателна стойност, ако дружеството е на загуба. Правното положение на кредиторите на дружеството, независимо дали са работници, или не, не се променя, защото те не могат да насочат изпълнението към имуществото на съдружника в ООД, който и да е той. Изпълнението засяга единствено и само имуществото на юридическото лице, без значение кои са длъжниците в него. Неяснота оставят и предложенията за нови ал. 4 и 5 на чл. 129 от Търговския закон. С ал. 4 прехвърлянето на дружествен дял не става по съдебен ред, поради което препратката към чл. 765 от Търговския закон няма особен смисъл. Прехвърлянето е двуелементно, облигационна сделка – договор между прехвърлител и приобретател, и решение на общото събрание за приемане. Това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър в Агенцията по вписванията“. По отношение на предложението по § 2 се изразява следното становище: „Предлаганото изменение в чл. 625, ал. 1 от Търговския закон противоречи на основни принципи на търговското право и е в несъответствие с чл. 608 от Търговския закон. Реализиране на наемането на работника за трудово възнаграждение по реда на Кодекса на труда, индивидуалното принудително изпълнение е далеч по-благоприятно за него, отколкото провеждането на производство по универсално принудително изпълнение, тоест производството по несъстоятелност. Последиците са по чл. 617, ал. 1 от Търговския закон, съобразно който настъпва предсрочна изискуемост на всички задължения на работодателя, което се отразява неблагоприятно на икономическото му състояние и оперативната платежоспособност текущи плащания, включително и трудови възнаграждения. С предложеното изменение се поставя под въпрос самото съществуване на работодателя“. По отношение на предложенията в § 3 и § Върховния касационен съд казва следното: „Пренареждането на кредиторите на несъстоятелния длъжник е в пряко противоречие с основни принципи на правото при даване на приоритет на необезпечено вземане спрямо вземане, обезпечено с ипотека или залог – обикновен или особен.“ Изхождайки от това особено мнение на Върховния касационен съд, ако този Законопроект бъде приет на първо гласуване днес от Народното събрание, се изисква много детайлна и подробна работа по предложените в него текстове. Неслучайно реших да Ви цитирам становището на Търговската колегия на Върховния касационен съд, както е направено и е внесено в Правната комисия на Народното събрание, именно с оглед на факта, че смятам това становище за обективно и критично с оглед действително да не стигнем до нарушаване на основни принципи в търговското право. Тук визирам специално пренареждането, поставянето на работниците и служителите като първи ред. Смятам, че е удачно да се дискутира поставянето им в предходен ред – не в четвърти, но не съм убеден, че е добре с лека ръка да пренареждаме основни принципи, каквито са свързаните с обезпечаването на вземанията, особено по отношение на производството по несъстоятелност. Няма как тогава който и да е търговец да бъде стимулиран да прави каквито й да е обезпечения, при положение че впоследствие ние му казваме: Ами, ти може да си обезпечаваш вземанията със залог, с ипотека, обаче като дойде време, не дай боже, за производство по несъстоятелност, ще се наложи да изчакаш своя ред някъде назад във времето, което според мен е недопустимо. Колеги, намеренията са добри, но

Реплики? Заповядайте, господин Зарков.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 Законопроектът беше внесен на 6 юли, но дневният ред на Правната комисия е такъв, че не позволи неговото разглеждане. Този дебат можехме да го водим там, но между другото, и затова си позволявам да взема реплика, не може да кажете, че с лека ръка са направени тези предложения, защото ние ги обсъждахме вече няколко пъти веднъж, както сам отбелязахте, по инициатива на омбудсмана, която сезира всичките групи в Народното събрание, втори път във Временната комисия, която специално беше създадена. Там, между другото, постъпиха и становища, подобни на тези, които са постъпили днес в Комисията. Мисля, че е коректно, когато цитираме това становище – то без съмнение е обективно и важно, това на Търговската колегия на Върховния касационен съд, да кажем, че има становище и в подкрепа на синдикати, на омбудсмана и на други изтъкнати и важни заинтересувани страни. По § 2 – това, което казвате, е е общоизвестно. Аргументите, които прочетохте от страна на Върховния касационен съд, са казвани няколко пъти и въпреки това, като че ли вече се създаде консенсус между всички парламентарни групи, че трябва да се даде начин работодателите да активират тази процедура за несъстоятелност, тоест не да я активират, а да поискат от съда да провери дали са налице обективните обстоятелства, която водят, защото ключът зад този въпрос е достъпът за Фонда за гарантиране на вземанията, който сега седи с над 250 милиона, при искания около 35 милиона, и не може да покрие тези искания. Тоест ние сме изправени пред един проблем, за който за първи път, може би, има пари, парите са там, те са отделени, отделени са по специален ред с волята на законодателя и някак си системата не проработва така, че те да стигнат до своите адресати. Да, трябва да се съобразим със становището на съдиите и да помислим, затова казах, че и мислят в Социалната комисия, но пътят е този и духът е този да не е само работодателят или кредиторът, който да може да поиска това от съда, за да могат работниците, които са пряко ангажирани с процедурата, да имат своята дума. С две думи за § 4 – пренареждането на кредиторите. Цифрите, Цифрите, които ни изнесоха в Комисията, са показателни – между 30 и 50 млн. лв. са тези вземания. Те няма сериозно да увредят интереса на обезпечените кредитори. Обратното обаче е вярно. Толкова големи са вземанията на обезпечените кредитори, че истината е, че за работниците никога не стига. Ако освободим Фонда за гарантиране на вземанията, то тогава ще имаме по-малко основание да търсим тяхното участие в нормалната процедура за несъстоятелност. Въпросите са свързани, приемането на Закона на първо четене без съмнение ще даде възможност да намерим точния баланс.

като същевременно не подкрепяте и промяната на работниците и служителите – мястото им в обезпечението. Всъщност това е нашата цел, работниците и служителите на практика да могат да бъдат удовлетворени преимуществено. Забележките, които изказахте тук, от трибуната, могат да бъдат коригирани между първо и второ четене Вие да ги направите тези предложения. Защото по принцип сега приемаме Закона на първо четене с неговите принципи, с неговите основни философии, които, аз разбрах, че Вие в крайна сметка подкрепяте. Затова Ви призовавам, подкрепете този Закон на първо четене, още повече че, за да се стигне до този Законопроект, имаше създадена нарочна анкетна комисия, след това той доста дълго време престоя на практика на трупчета, без да бъде въведен в Комисията по правни въпроси, където трябваше да направим този дебат, и затова го правим тук в пленарната зала на първо четене.

Колега, използвам правото си на реплика, за да Ви обърна внимание, че в началото на своето изказване Вие казахте, че подкрепяте философията на Закона и няма как да бъде по друг начин, тъй като в Данъчно осигурителния процесуален кодекс подобни ние приехме за правата на държавата като публичен кредитор, там правихме дискусии и по начина на гласуване считам, че подкрепяте подобен механизъм. Използвайки този аргумент…

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Към всички колеги, които ме репликираха – и към господин Зарков, и към господин Попов, и към колегата Милков, аз и колегите от моята група ще подкрепим този Законопроект на първо четене. Пак казвам, споделям целите, принципите и идеите, които стоят зад него. Целта на представянето на становището на Върховния касационен донякъде или поне да започнем професионалния дебат, тъй като, пак казвам, за мен това становище е професионално, затова не се спрях на останалите. Колега Зарков, има такива, които подкрепят, има, които не подкрепят. Умишлено не съм се спрял и не съм търсил някакъв политически ефект да тръгна да цитирам неподкрепящите, или подкрепящите. Реших да се спра на това, което ми се стори най-, най-експертно и най-смислено за този дебат и в пленарната зала. зала. Съгласен съм в такъв случай, след като и Вие признавате, че има нужда от прецизиране на текстовете, между първо и второ четене, включително, ако се налага, да направим и работна група, и да променим съответно разпоредбите, които предлагате за изменение и допълнение в Търговския закон, така че в крайния акт, който ще приеме Народното събрание, да е добър в правно техническо отношение и да не стигаме до нарушаване, от една страна, на основни принципи на търговското правно производство по несъстоятелност, а от друга, действително да успеем да защитим в максимална степен правата на работниците и служителите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Други изказвания?

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон с вносители Корнелия Нинова и група народни представители от 6 юли 2017 г. Гласували

на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон

става § 3, и новия § 4. Гласували 111 народни представители: за 94, против 3, въздържали се 14. Параграфите са приети. Колеги, предлагам да приключим за днес. Утре като първа точка ще продължим със Закона за Министерството на вътрешните работи. Утре редовно пленарно заседание